Luka (HDZ)** Prelazimo na - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvo čitanje, P.Z. br. 463 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Zdravko Marić državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dozvolite mi kratko da predstavim koje su najvažnije izmjene odnosno koji je najvažniji prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Dakle, prije svega treba istaknuti da je tu usklađivanje sa novim Zakonom o proračunu koji je stupio na snagu ove godine. Tako u tom kontekstu zapravo članci 52. do 82. se zapravo brišu iz postojećeg Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave. Isto tako, izmjenama članaka 87. i 88. usklađen je tekst članaka sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj samoupravi i odredbama Zakona o proračunu te sa odredbama Zakona o državnoj reviziji. Što se tiče drugih izmjena treba spomenuti izmjenama članka 89a. ovog zakona regulira se odgovornost i vlasnika ali isto tako i korisnika poslovnog prostora koji je postavio automate za zabavne igre protivno zakonu te se propisuje zaštitna mjera trajnog oduzimanja automata za zabavu, naravno po pravomoćnosti odluke u slučaju nezakonitog postavljanja automata u poslovni prostor odnosno predlaže se privremena mjera zabrane obavljanja djelatnosti objektu gdje je učinjen prekršaj. Isto tako, u članku 95. zakona greškom se propustila staviti obveza i općinama, dakle ne samo gradovima nego i općinama za objavom odluka o uvođenju prireza, poreza na dohodak u "Narodnim novinama". Ovim izmjenama se zapravo ispravlja ova pogreška tako da se predlaže dopunama članka gdje se zapravo i gradovima i općinama o prirezu na dohodak, dakle oni moraju objaviti te odluke u "Narodnim novinama", te se isto tako propisuje da se predmetna odluka donosi kao posebna odluka odnosno odvojeno od odluke grada i općine o uvođenju ostalih gradskih i općinskih poreza koje se objavljuju u službenim glasilima jedinica lokalne samouprave. Što se tiče ostalih izmjena one su najvećim djelom odnosno u potpunosti vezane uz izmjene pojedinih oblika poreza tako da dopunom članka 6. propisuje se oslobođenje od plaćanja poreza na nasljedstva i darova ako se na darovane ili naslijeđene pokretnine plaća neki drugi porez kako bi se isključila mogućnost dvostrukog oporezivanja istog pravnog posla putem dva različita poreza. A isto tako člankom 14. predložena je dopuna kojom se oslobađaju od plaćanja poreza na nasljedstva i darove bivši bračni drugovi kad uređuju svoje imovinske odnose. Što se tiče oporezivanja odnosno poreza na cestovna motorna vozila, dakle u člancima 17. i 20. naznačuje se datum 31. ožujka kao dan utvrđivanja vlasništva vozila odnosno dan utvrđivanja vlasništva plovila za potrebe izrađivanja poreza na Isto tako, izmjenom članka 26. propisuje se oslobođenje od plaćanja poreza na automate i za pikado radi poticanja razvoja ovog sporta koji naravno postaje sve popularniji i masovniji, ali naravno oslobođenje je isključivo vezano uz adekvatne markice saveza. I konačno što treba još reći, dakle dopunama članka 38. zakona stvara se obveza razmjene podataka i službenih evidencija gradova i općina radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor kad je porezno tijelo porezna uprava a ne jedinica lokalne samouprave. U članku 42. propisuje se da porez na tvrtke pripada proračunu grada odnosno općine gdje je sjedište pravne odnosno sjedište registrirane fizičke osobe. Hvala lijepo.